и проект на Решение за прекратяване на процедурата за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет с вносители Мая Манолова и Четин Казак.

съвет. 3. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания Вносител – Министерският съвет.

и група народни представители; Министерският съвет. 7. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Вносител – Министерският съвет. съвет. 8. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Вносител – Министерският съвет.

12. Второ гласуване на Законопроекта за ограничаване изменението на климата. Вносител – Министерският съвет, продължение. 13. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс.

Уважаеми народни представители, постъпили са две предложения. По реда на тяхното постъпване: Едното е от Александър Ненков и Лиляна Павлова на основание чл. 107 от ПОДНС се предлага изслушване на тримата министри Искра Михайлова, Десислава Терзиева и министъра на инвестиционното проектиране Иван относно необходимостта от предприемане на спешни мерки и действия от страна на отговорните министерства за предотвратяване презастрояването на природен парк „Странджа” и възможни наказателни процедури от страна на Европейската комисия срещу България за нарушаване на европейското екологично законодателство. Господин Ненков, заповядайте да мотивирате предложението.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

Трябва да сме благодарни на опозицията за предложението за обсъждане на актуална тема от нашия обществен живот. Искам обаче само да припомня зеленото минало на Политическа партия ГЕРБ в предишния Парламент. Това е политическата партия, която внесе един от най-мазните лобистки закони за горите през 2012 г.

даде разрешение за проучване за шистов газ в България, без да има конкурси, без да се интересува от мнението на Парламента. Това е политическата партия, която внесе законопроект в България да се гледат Аз разбирам Вашия преход, Вашето развитие, израстване и вместо на обръщаме внимание на някои младежки грешки, трябва да се поощри този зелен растеж. Затова, уважаеми колеги от ГЕРБ, скъпи приятели на странджанската зеленика,

Първо, моля гласувайте за направеното предложение от господин Александър Ненков за включване в дневния ред, а после ще видим кога ще се включи. Явно, че няма различия по въпроса за включването.

Не може да има две предложения, господин председателю, защото предложението включва искането за изслушване с конкретно посочване като коя точка и кой ден това да се случи. Не беше направено предложение, колеги, за разделно гласуване на това предложение, поради което с гласуването му е прието предложението така, както то е направено. И всичко, което оттук насетне допуснете да се случи в залата, ще бъде нарушение на правилата, по които работи Парламентът. (Реплики от КБ и ДПС.) Колеги, по-лесно е да отворите правилника, да прочетете текста, да видите, че предложението съдържа две части – искане за изслушване с посочване на дневния ред. Това гласувахме, защото тук нямаше процедура, по която да бъде направено предложение за разделно гласуване на тези предложения. (Реплики от КБ и ДПС.) Не помните, колеги, две минути по-рано какво се е говорило тук, от тази трибуна. Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева. Мисля, че казах, че първо гласуваме за включване в дневния ред, а след това ще поставя на гласуване двете различни предложения. Мисля, че това казах и които са били в залата са го чули. Аз разбирам това точно като предложение за разделно гласуване. Първо Ви казах, че гласуваме за включване на точката, а след това да видим кога да се гледа. Мисля, че е дребен въпросът. Толкова рядко постигаме съгласие по нещо и започва отново разправа. Първо, има предложение на народния представител господин Ненков… …да бъде точка първа за утре. Поставям го на гласуване.

ще се проведе изслушването. Преминаваме към следващото предложение, което е на основание чл. 49, ал. 3, внесено от господин Веселин Вучков да се включи като точка в предстоящата седмична програма Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверки и установяване на всички факти и обстоятелства, довели до внезапното подаване на оставка от Христо Бисеров от всички заемани постове в Народното събрание и Политическата партия Движение за права и свободи и прочие, да не чета всичко. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Защо да не Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, на основание чл. 49, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам тази седмица наистина да бъде разгледано искането на нашата парламентарна група за създаване на анкетна комисия около случая Христо Бисеров. Аз смятам, че това наистина вълнува нашите избиратели. При това, между другото, не само избирателите на нашата парламентарна група. парламентарна група. Сигурен съм, че този въпрос, който е важен, вълнува избирателите на „Атака”, избирателите на БСП, избирателите дори на Движението за права и свободи. Защото наистина изглежда лицемерно повече от два месеца да не се съгласяваме с конституирането на такава анкетна комисия – да, по принцип сме съгласни да има такава анкетна комисия около случая Христо Бисеров, но или да не я включваме в седмичния дневен ред за нашата работа, или пък да я включим някъде на 18-о или 20-о място в седмичната ни програма, което на практика лицемерно подронва възможността да работи такава анкетна комисия. У нас – вносителите на това предложение, което е направено преди повече от два месеца, наистина възникват много основателни съмнения за една преднамерена симбиоза между служби за сигурност и висше партийно политическо ръководство. Защото по друг начин не можем да си обясним как така внезапно господин Бисеров подаде своята оставка, при това не само като заместник-председател на управляващата партия, това не е толкова важно за нас, по-важно е, че той беше заместник-председател на Българския парламент и председател на комисията, която всъщност създава нормативните правила в Републиката. Защото това преднамерено изтичане на информация, за което имаме основателни подозрения,

Наистина призовавам – ако някой има противоположни аргументи, нека да ги изложи. Отново ще кажа – много е важно за всички наши избиратели, защото това вълнува обществеността, да се създаде такава анкетна комисия. По много по-маловажни въпроси имаше анкетни комисии, а това е актуален

Уважаеми народни представители, постъпили законопроекти и проекторешения за периода 22-28 януари 2014 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Вносители – Сергей Станишев, Лютви Местан, Милко Багдасаров и Алиосман Имамов.

Проект за решение за прекратяване на процедурата за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Вносители – Мая Манолова и Четин Казак. Проект за решение за въвеждането в експлоатация на ІІІ и ІV блок на АЕЦ „Козлодуй”. Вносители – Волен Сидеров и група народни представители. Разпределени са на съответните комисии. е постъпил Годишен доклад относно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу България. Същия ден докладът е изпратен на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в Библиотеката и в Деловодството на Народното събрание. В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили министърът на отбраната ни уведомява, че е разрешил изпращането и използването на самолет с екипаж от военнослужещи от състава на Военновъздушните сили за осигуряване на въздушен транспорт от летище София до летище Айндховен, Кралство Холандия и обратно. че със своя заповед е разрешил преминаването през териториалното море и пребиваването с невоенен характер на кораб от Военноморските сили на Ислямска република Пакистан. Посещението на ветрохода е във връзка с участието му в международна регата, тоест военен кораб пребивава с мирни цели.

на разположение в Библиотеката на Народното събрание, за да не Ви претоварваме електронните адреси. Това бяха съобщенията.

внесен от Цецка Цачева и група народни представители на 8 януари 2014 г. На свое заседание, проведено на 15 януари 2014 г., Комисията по правни въпроси разгледа Проект на решение за изменение на Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, внесен от Цецка Цачева и група народни представители на 8 януари 2014 г. От името на вносителите проектът за решение и мотивите към него бяха представени от народния представител Данаил Кирилов. Проектът предлага срокът за предложения за кандидати за главен инспектор в Инспектората към да бъде определен до 31 януари 2014 г. Като основен аргумент се посочва, че срокът 27 декември 2013 г., който Народното събрание определи с решението, чието изменение се иска, не бил достатъчен за обсъждане и предлагане на повече кандидатури.

От правна гледна точка удължаването на определен срок е възможно, само ако той не е изтекъл. В конкретния случай предложението е внесено и се обсъжда след изтичането на срока, определен в Решението на Народното събрание за приемането на процедурните правила. Това предложение не може да се приеме и като такова за възстановяване на срока, тъй като от правна гледна точка може да се възстанови срок, който е определяем, но не и такъв, който е определен, какъвто е фиксираният с конкретна дата срок в решението на Народното събрание. На следващо място, следва да се има предвид и фактът, че процедурата по чл. 45 от Закона за съдебната власт обвързва с датата, на която са внесени предложенията за кандидати, с други срокове в рамките на тази процедура. Поради това към момента на обсъждането на това предложение вече са изтекли срокът за представяне от кандидатите на концепция и декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото, както и срокът за публичното оповестяване на тези документи по чл. 45, ал. 1 от Закона за съдебната власт, което вече е и направено. Поради тези аргументи предложението за изменение на Решението на Народното събрание за откриване на процедура за произвеждане на избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет ще предизвиква необходимост от прекратяване на тази процедура и откриване на нова. Това, от своя страна, ще доведе до отлагане във времето на произвеждането на избора поради изискванията в Закона за съдебната власт за спазването и на другите срокове, предвидени в него. След проведеното обсъждане със 7 гласа „за”, 9 гласа „против” по правни въпроси предлага на Народното събрание да отхвърли Проект на решение за изменение на Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към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

които, ако мнозинството не допусне навреме за обсъждане и гласуване, животът прави така че те изиграват своята роля, макар и необсъждани и несвоевременно гласувани. Днес в една обща първа точка от нашата програма ни се предлага да разгледаме нашия проект за удължаване на срока и проекта за решение на госпожа Манолова и господин Казак за прекратяване на цялата процедура. Естествено е, че нашият проект за решение се поглъща от предложението за прекратяване процедурата, но видно от мотивите на второто решение, това се случва, поради мотивите и аргументите на нашия проект за решение. Връщам се назад хронологично във времето – денят е 17 декември 2013 г., когато се обявява заседание на Правната комисия с дневен ред: изготвяне на Процедурни правила за избор на Главен съдебен инспектор. На следващия ден Правната комисия след дебати гласува тези правила, като от Парламентарната група на ГЕРБ изказахме подкрепата си за необходимостта от бърза процедура, стартирането на такава процедура защото, безспорно и първото Народно събрание досега, сме в забава по отношение на избор на Главен съдебен инспектор. Възразихме, и това е видно от стенограмата от 18 декември на Правната комисия, че срокът, който се предлага, е скандално кратък и необосновано или обосновано ще събуди впечатление в хората, че се прави нещо отново задкулисно, договорено и непрозрачно. Тогава госпожа Манолова ни убеди, че ако срокът е до 27 декември, обнародването на решението в „Държавен вестник” ще се случи на 21 декември, което обаче не стана. В пленарната зала на 19 декември гласувахме Процедурните правила със срок до 27 декември. Вместо това решение да бъде обнародвано на 21-и, когато имаше възможност това да се случи, за да може обществеността да се запознае със стартиралата процедура, в деня на обнародване на решението – на 27 декември, изтече и срокът за внасянето на конкретното предложение. Затова ние предложихме още по време на Коледната ваканция този срок да бъде удължен до края на месец януари. Вие си спомняте, че миналата сряда тук, от тази трибуна, помолих, настоях точката да се изтегли напред в дневния ред, за да може да се гласува преди заседанието на Правната комисия. Нищо от това не се чу! Чу се обаче докладът на Еврокомисията, която изрично, коректно цитирана в другия проект за решение, обръща внимание върху начина, по който тази процедура се провежда в момента. Защо, колеги, не се вслушваме в себе си, в българските граждани, в онова, което гражданското общество ни казва, а трябва винаги да чакаме някой от Брюксел да ни обърне внимание, че не така се правят нещата? Заявявам още веднъж, че ние от Парламентарната група на ГЕРБ нямаме категорично възражение срещу конкретната кандидатура. През цялото време нашите възражения са били срещу начина, по който се случва тази процедура. И тъй като, след като има предложение тя да бъде прекратена, след като днес сме 29 януари, а нашият проект за решение предлагаше срок до края на януари – 31 януари, става ясно, че днес нашето предложение е безсмислено и безпредметно, поради което от името на всички вносители заявявам, че го оттегляме. Моля, господин председател, да не го подлагате на гласуване, защото това ще бъде поредната бъркотия в тази процедура при наличие на проект за удължаване на срока, който вече е почти изтекъл, и при наличието на проект за прекратяване на процедурата. Повтарям – оттегляме това предложение.

искам, представяйки проекта за решение, който внесохме вчера с госпожа Мая Манолова, да внеса яснота в цялостния ход на събитията, за да не останат колегите с впечатление, че едва ли не няма чуваемост, няма вслушване в аргументите на едната или на другата страна. Напротив. Искам отново да напомня факта, че Инспекторатът към Висшия съдебен съвет няма свой ръководител от януари месец 2013 г., когато изтече мандатът на дотогавашния Главен инспектор госпожа Ана Караиванова. Повече от година този орган реално е без легитимен ръководител и положението е още по-нетърпимо поради факта, че наскоро и Върховният административен съд в тричленен състав постанови, че при условията на изтекъл мандат Главният съдебен инспектор няма представителна власт и не може да подписва и да представлява от името на Инспектората неговите решения или неговите становища. Това означава, че работата на този орган е блокирана тотално. За всички заинтересовани кръгове, среди – юридически, магистратски, политически, беше ясно през цялата изминала 2013 г., че този въпрос не търпи отлагане и че трябва да се намери час по-скоро решение и да се предложи кандидатура, която да бъде избрана и да заеме овакантеното място на Главен съдебен инспектор. Аз не приемам по никакъв начин аргументи, че едва ли не някой се е изненадал, някой тепърва – на 19 декември, е тръгнал и седнал да мисли, аджеба, коя би могла да бъде подходящата кандидатура за Главен съдебен инспектор. На следващо място, искам да подчертая, че нашето проекторешение за откриване на процедурата беше разглеждано в Комисията по правни въпроси, имаше предложен много по-кратък срок, срещу който наистина имаше възражения от страна на колегите от Политическа партия ГЕРБ. След тези възражения ние предложихме удължаването на този срок до 27 декември, тоест по същество 9 дни. От момента на решението на комисията до изтичането му имаше 9 дни, 9 дни, през които всеки, който е мислил, и всеки, който се занимава с тази материя, всеки който има ангажимент, който има интерес към решаването на този въпрос, имаше възможност да предложи кандидатура.

недоволството си, от, според него, краткия срок, беше колегата Веселин Вучков, който не е член на Комисията по правни въпроси. Нито един член от Комисията по правни въпроси тогава не възрази и решението беше прието. Изминаха тези 9 дни. Вярно, някои от тях – почивни, но аз мисля, че тези, които наистина са ангажирани, тези, които наистина отговорно подхождат и би следвало да подхождат към решаването на този общонационален въпрос, свързан с функционирането на съдебната система, не трябваше само да почиват или да ваканцуват, а трябваше наистина да си изпълнят ангажимента. (Оживление в ГЕРБ.) И ако са имали предвид някого, имаха възможност да го направят. С госпожа Мая Манолова неслучайно изчакахме последния възможен момент, последния ден, два часа преди изтичането на изтичането на срока, за да внесем нашата кандидатура именно, за да не повлияем върху решението на нито една друга парламентарна група или народен представител, ако желаят да внесат своя кандидатура. За съжаление, никой не се възползва от това си право и ние се оказахме на 27 декември вечерта с внесена една-единствена кандидатура. (Реплики от по обективен начин липсата на възможност за конкуренция, за състезателност и се оказахме в процедура на само един кандидат. Оттам насетне вече знаете технологията – върху кандидата започна кампания на оплюване, вадене на компромати, изливане на помия и така нататък. В крайна сметка тя беше изслушана от Етичната комисия на Висшия съдебен съвет, на която представи своите аргументи, кампанията продължи. В нито един момент обаче ние не чухме от колеги народни представители, от нито една друга политическа сила позиция, че те няма да подкрепят тази кандидатура, докато не дойде миналата седмица, когато ни беше оповестен докладът на Европейската комисия. комисия. Искам да подчертая, че във Фейсбук господин Бойко Борисов излезе с тезата, че едва ли не вчера ние сме разбрали, че ГЕРБ няма да подкрепят, че сме се уплашили и така нататък. Искам да опресня Вашата памет, че още миналата седмица тук, на трибуната, колегите от ГЕРБ и специално господин Веселин Вучков заявиха официално и безапелационно, че Политическа партия ГЕРБ няма да подкрепи тази кандидатура. Ние знаехме за Вашето решение още миналата седмица. Това беше заявено на официален брифинг от господин Веселин Вучков. Така че не сме се изненадали нито от някакви вчерашни действия на някакви политически лидери, нито от прессъобщение на сайта на Политическа партия ГЕРБ. Нашият проект за решение беше продиктуван от два основни аргумента. Първият – от заявената миналата седмица позиция на Политическа партия ГЕРБ, че няма да подкрепи тази кандидатура, което автоматически я обезсмисля, тъй като конституционното мнозинство от две трети не може да бъде достигнато от подкрепата на Политическа партия ГЕРБ в пленарната зала. Вторият аргумент е очакването на Европейската комисия, посочено в доклада, оповестен миналата седмица, че в тази процедура трябва да се гарантира конкурентният характер, състезателността, тоест Европейската комисия даде ясен сигнал, че сегашната ситуация, при която се оказахме само с един кандидат, за нея не е приемлива. Поради тези причини решихме да внесем този проект за решение. Когато се обсъждаше Вашето предложение, уважаеми колеги, за удължаване на срока, ние категорично заявихме още по време на обсъждането в Правната комисия, че то е правнонесъстоятелно, защото не може да се удължи срок, който е изтекъл, и че единственият вариант да се реши въпросът е да се прекрати процедурата. Преди малко го прочетох и в доклада. Така че ние стигнахме в крайна сметка до този вариант – да се прекрати процедурата, защото няма друг вариант за излизане от тази кризисна ситуация. Затова, уважаеми колеги, аз предлагам вместо да продължаваме да се „замеряме” с взаимни обвинения кой не си е свършил работата, кой не се е вслушал в предложенията на другата страна, да си извлечем поуки от неуспешния опит да решим този наболял въпрос, трети вече неуспешен опит да се реши този наболял проблем, и да направим всичко възможно, та четвъртият опит да бъде успешен, защото

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Господин Казак, в момента, в който се изказах в пленарната зала, тогава само аз взех отношение – на 21 декември, преди Нова година. Изобщо не съм предполагал, нито съм имал информация кой ще бъде номиниран за кандидат за главен съдебен инспектор. Тогава категорично възразих срещу процедурата, която според мен беше априори порочна. Тогава получих реплика от Вас двамата – които сега разговаряте. Общо взето едната реплика беше, че това са дребни заяждания. Това не са дребни заяждания от моя страна, защото е видно, че те доведоха до много едри провали. Процедурата беше порочна и изобщо не е нужно да коментираме сега, а и тук, в пленарната зала, професионалните и моралните качества на единствения номиниран кандидат. Защото тази процедура не е или поне не бива да бъде „интуиту персоне”. Не може за три работни дни, дори и да са седем или девет календарни, да се подбере кандидат от хората, които имат правото на номинират. Това е абсурдно. И след това – да имаме два месеца за дебат! Няма смисъл от двумесечен дебат и разглеждане на кандидатура, ако само три дни ще търсим кандидати. кандидати. Абсолютно съм съгласен с Вас, господин Казак – не може съдебната система и държавата да функционират без да е избран конституционно закрепен орган. Това са главният съдебен инспектор

Но за да има честна, прозрачна, конкурентна процедура, трябва да се спазят категорично няколко предварителни условия. На първо място, не може да има само три дни за номиниране. Поне месец и половина в тази процедура императивно трябва да е включена възможността да се представят кандидатури, но преди да бъдат номинирани, според мен трябва да са изпълнени още няколко предварителни условия. Дори това трябва да е включено в самата процедура. Трябва да се гарантира, че народните представители, парламентарните групи ще проведат срещи например с действащия Инспекторат към Висшия съдебен съвет. Може сред тези действащи инспектори да се намери подходящ кандидат. Все пак се предполага, че те са преминали предварителна проверка за професионален и морален интегритет. Трябва задължително да се проведе среща с ръководствата на трите звена в съдебната система – съд, прокуратура и следствие. Трябва да се проведе среща със сдруженията на магистратите, колкото и да са те. Те не са чак толкова много Камара на следователите, Съюз на съдиите, Асоциация на прокурорите и други организации на магистратите. Абсолютно задължително е да се проведе среща с неправителствения сектор. Не са чак толкова много активните НПО-та, които се занимават с тези болезнени теми. Едва след това, най-малко месец и половина след откриване на процедурата, трябва да изтече срокът за номиниране на кандидатите. Такова е дълбокото мое вътрешно убеждение и аз никога няма да се отклоня от него, защото в позицията бях последователен. Онзи ден в едно радиоучастие, в което участвахте и Вие, и на брифинг в Парламента казах, че няма да подкрепим номинираната кандидатура, но с изричното уточнение – заради предварително опорочената процедура. Който и да беше номиниран, каквито блестящи професионални и морални качества да има, неговата кандидатура предварително е обречена на неуспех. Но все пак оставам оптимист,

уважаеми колеги! Налага се да припомня някои факти, свързани с избора на главен съдебен инспектор, по простата причина, че ние днес ще прекратим започнатата процедура, но предполагам, че днес следобед Правната комисия ще открие нова процедура. Така че ще бъде важно всичко това да е ясно на народното представителство. Нека да кажа, че мандатът на главния съдебен инспектор изтече преди повече от една година през януари миналата година, когато тук, в Парламента, имаше друго мнозинство, и грижата за започване на процедура и за избор на главен съдебен инспектор беше на тогавашното мнозинство. Впрочем ГЕРБ разполагаше с пълно мнозинство в предния Парламент, подкрепян от една група от уж независими народни представители. представители. Тогава управляващите не се справиха с избора на главен съдебен инспектор и въпросът беше оставен за следващия Парламент. В резултат на това тази изключително важна за съдебната система институция работи при сложна ситуация, в която мандатът на главния съдебен инспектор е изтекъл. Атаки се чуват от всички посоки – от неправителствените организации, от редица политически партии, от редица съсловни организации, от извънпарламентарните партии, от европейските институции, но процедура не се стартира. беше ясно, поне за юристите в този състав на Българския парламент, че изборът на главен съдебен инспектор е наложителен и че процедурата трябва да бъде стартирана час по-скоро. Когато в Правната комисия постигнахме съгласие за стартиране на процедурата и за посочване на деветдневен срок, изхождахме и от факта, че законът, приет по времето на ГЕРБ, разписва наистина достатъчно дълга процедура след внасянето на номинацията, която трае два месеца и половина, Ситуацията е усложнена от факта, че сега действащият главен съдебен инспектор, на който мандатът изтече преди една година, подаде оставка пред Българския парламент през месец ноември. Не знам дали юристите в тази зала са наясно, но ще им обърна внимание и на факта, че в редица дисциплинарни производства, които се развиват пред Върховния административен съд, магистратите, получили съответни наказания, оспорват наложените санкции поради според тях липсата на легитимност на органа, който е наложил наказанието, предвид изтеклия мандат на главния съдебен инспектор. Предполагам, че поне юристите в залата сте наясно, че наистина този въпрос трябва да бъде решен час по-скоро, защото той е важен не само за оценката, която ни дава Европейската комисия, важен е за съдебната система, важен е за начина, по който функционират институциите и в крайна сметка – за всички български граждани. Съдебната система не е сама по себе си, тя работи в интерес на хората за утвърждаване върховенството на закона и за установяване на принципите на справедливостта. Един от важните органи в съдебната система е Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, начело с фигурата на главния съдебен инспектор. Предвид всички тези аргументи тогава Правната комисия, след това пленарната зала се съгласи, че деветдневен срок за номинации, при положение че всички са наясно, че предстои подобен избор, са напълно, абсолютно

срок. Имаше сериозни разговори сред юристите, поне в нашата парламентарна група – какъв трябва да бъде профилът на кандидата, на какви изисквания трябва да отговаря, кандидатури? Това не е въпрос, който може да бъде решен за няколко дни. Мисля, че всички сериозни парламентарни групи, всички юристи от парламентарните групи, които са наясно с проблема, който виси повече от една година, са били приблизително наясно с възможните кандидатури, които биха издигнали. Затова продължавам да твърдя, че в създалата се ситуация срокът

висококвалифициран магистрат, почтен съдия с безупречен авторитет в магистратските среди може да бъде оплют по този грозен начин. В тази кампания се включиха различни интереси. От тук нататък според мен ще има проблем с номинациите, с това кой би се подложил независимо от професионалната си биография и от магистратската си кариера на подобно жестоко състезание. Затова и се обръщам към председателя на Правната комисия, към членовете на Правната комисия от БСП и от ДПС, нека да оставим Политическа партия ГЕРБ да предложи срока за номинации на кандидата за главен съдебен инспектор. Сложете го два месеца, сложете го три месеца, шест месеца. След това процедурата има още два месеца и половина, за да бъдат проведени обсъжданията, изслушванията и гласуването в пленарната зала и тогава нека на Вашата юридическа съвест да тежи ситуацията, при която този изключително важен орган няма избран главен съдебен инспектор. Нека на Вашата юридическа съвест тежи и това, което се случва в момента пред Върховния административен съд – с всички опити да бъде дискредитирана институцията, тъй като наистина има хипотеза, в която съдебният Инспекторат се оглавява от главен съдебен инспектор, на който срокът на мандата е изтекъл преди повече от една календарна година. Според мен това, което днес трябва да направим в залата и след това в Правната комисия, е наистина да определим разумен срок, който, от една страна, да дава възможност на всички заинтересовани организации, партии, съсловни и други да кажат своето становище как трябва да изглежда фигурата на главния съдебен инспектор, и да внесем в разумен срок предложения предвид изискванията на закона. След това още два месеца и половина за развитие на тази процедура в Българския парламент, така че в крайна сметка да бъде финализиран този избор. Уважаеми колеги, изборът на главен съдебен инспектор вече не е тест за това как ще се справи с този проблем мнозинството, което подкрепя правителството, това е тест наистина за отговорността, за политическата воля и правната отговорност и на юристите, и на всички народни представители пред един изключително важен орган сред институциите в българската държава. Главният инспектор

за съдебната система и за това по какъв начин гражданите защитават своите права пред българския съд.

конкуренция беше дискредитирана, и днес Правната комисия ще започне следваща, в която ще определим сроковете по начин, който да даде възможност на народните представители от всички парламентарни групи да направят предложения, които да финализираме с избор, който дължим и на магистратите, и на институциите, и на българските граждани.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Манолова, както казахте, мандатът на главния инспектор изтече през януари 2013 г. Като управляващи имахме едва няколко месеца да задвижим тази процедура. За съжаление, тогава не се появи кандидат, който да се осмели да се кандидатира за тази длъжност. Казвам, за съжаление, защото и тогава се проведе същата кампания. Вие имахте шест месеца, през които сте управляващи и не направихте нищо, за да стартирате тази процедура. Още повече – стартирахте я малко преди коледните празници в тридневен срок, публикация в „Държавен вестник” в деня, в който изтича срокът. Оставихме в обществото впечатлението, че става нещо задкулисно. За да не остава обществото с това впечатление, за да може да има честен избор и нормална процедура за номинации, ние Ви дадохме шанс да поправите тази грешка, като удължим срока за представяне на кандидатури. С абсурдни аргументи и до момента Вие не се възползвахте от тази възможност. В Правната комисия казахте как няма такава възможност – изтекъл срок да бъде възстановяван. Какво направихте Вие, колеги, миналата седмица със Закона за автомобилните превози? Срокът е изтекъл на 31 декември 2013 г., Вие го удължихте с половин година. И Вие, госпожо Манолова, гласувахте за това със „за”. Извинявайте, това правна шизофрения ли е? Раздвоение на личността – веднъж може, веднъж не може, което пък е абсолютно противоконституционно за закон

защото просто не решихте, че можете отведнъж да отстъпите и да удължите срока, и да оставим българското общество с впечатлението, че наистина няма нищо скрито-покрито и процедурата си върви по прозрачни

Уважаеми господин Радев, няма как едно решение да бъде променяно със следващо, което съдържа в себе си сериозна юридическа грешка и което е неиздържано от правна страна. Ясно е, че има съмнения в обществото, предвид номинирането само на един кандидат, че няма достатъчна конкурентност, едва ли не че изборът е предрешен. От друга страна, стана ясно, че партия ГЕРБ няма да подкрепи тази кандидатура. За всички народни представители в залата е ясно, че са необходими две трети за избора на главен съдебен инспектор. Наистина е безпредметно да бъде удължавана тази процедура, за която предварително е заявено, че няма да има успешен финал. Тъй като ситуацията със Съдебния инспекторат наистина е сериозна и е наложително да бъде избран главен съдебен инспектор, е безпредметно да продължаваме едно действие, което е предрешено ще завърши без краен резултат. Затова сега имаме възможност всички юристи в Парламента, особено членовете на Правната комисия, днес да напишем правила, в които да посочим срок, предложен от ГЕРБ, достатъчен, за да бъдат издигнати достатъчен брой кандидати, които да осигурят едно състезание, което да удовлетвори и неправителствения сектор, и магистратите, и българските граждани, и народните представители, което, надявам се, в крайна сметка ще завърши с избор на на тази изключително важна фигура за цялата съдебна система. Това е въпрос на политическа воля, на политическа отговорност, на юридическа съвест на седящите в тази зала. Предлагам още веднъж да приключим с политическите препирни и да свършим едно дело, което е важно освен за съдебната система, но и за всички български граждани. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Манолова. Други изказвания по Проекта за решение? Господин Лазаров. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, с изненада слушах изказалите се преди малко. В мотивите за решението, което ние ще подкрепим, пише нещо съвсем друго от това, което се каза тук. Ами прехвърлете вината и на Европейската комисия, че Ви каза това, което ние казваме от декември месец.

ще се отложи и ще започнем отначало. Вие не пожелахте да чуете. Сега изведнъж започвате да вадите вода от десет дерета и да наливате къде ли не, какво ли не само и само да не признаете, че не се вслушахте в разумните доводи. Изказванията на преждеговорившите ми звучат като укор към доклада на Европейската комисия. В мотивите пише точно обратното. На 27 декември беше публикувано в „Държавен вестник” Решението за откриване на тази процедура процедура за предложения. Извинявайте, на 27-ми изтече срокът. Какво повече има да коментираме?! Ама, видите ли, предишният Парламент, сегашният Парламент. Колегата правилно Ви каза юли, август, септември, октомври, ноември и декември – шест месеца Вие не открихте тази процедура. Занимавахме се с избор на председател на ДАНС, с промяна на Бюрото, с промяна на законите за ДАНС и изведнъж се оказва, че Вие чак сега сте осъзнали, че тази процедура е много важна, уважаеми колеги. Съжалявам, че тук в изказването като че ли изведнъж се промени обстоятелството, че няма Комисия за гражданското общество. Нали затова беше направена тази комисия – да може да се обсъжда, да се чува, да се изслушва мнението на професионалните общности? Как ще стане това за три работни дни? Пак Ви казвам, на 27 декември излезе решението в „Държавен вестник”, може би няколко часа до 18 ч. – то излиза сутринта, имаше възможност да се направят тези предложения. Така че посипете си главата с пепел, кажете: „Сгрешихме” и не и не продължавайте да говорите: „Днес прекратяваме процедурата. Умря процедурата, убихме я, да живее новата процедура! Днес ще я започнем.”.

Благодаря, господин председател. Изкушавам се преди да започна по Проекта за решение да предложа на Вас и колегите да внесем една промяна в Правилника на Народното събрание – след чл. 50 и следващи да се записва не само говоренето и отчитането

като „преосмисляне на позицията”, но вместо това като че ли сме свидетели на раздвоение на личността. Вносителите следва да отговорят не бяха ли те хората, които миналата седмица в Комисията по правни въпроси твърдяха, че аз и госпожа Цачева не сме си написали домашното. (Реплика

Бяхме подготвени и когато още на 8 януари направихме трибуна тук, в Народното събрание, на която да обявим позицията на Парламентарната група на ГЕРБ, когато внесохме Проект за решение за удължаване на срока за избор на съдебен инспектор. И тогава бяхме подготвени, госпожо Манолова, защото ние си даваме сметка, че не само ние като парламентарна група, но всички представители в Народното събрание дължим този избор на магистратите, но дължим този избор да бъде проведен при ясни процедурни правила. Това дължим на обществото. На обществото му беше достатъчно, че месеци наред нямаше кой да отговори на въпроси за едни други назначения. Тогава отново Вие поехте вината да кажете, че предложението е Ваше. Сега отново Вие поемате тази вина. Поехте вината и по един друг скандал – ще Ви го напомня отново

ще продължат толкова безропотно да си вдигат ръцете винаги, когато Вие сте вносител на предложенията? Защото е факт, че нещо, което защитавахте толкова ревностно през началото на януари, когато ние предложихме удължаване на срока, за да има конкурентен принцип за провеждане на този избор, за да може да има и други кандидатури, за да може да има прозрачност при този избор, тогава Вие казахте, че ние от ГЕРБ сме имали достатъчно време. Нека само да напомня, че нашето правителство подаде оставка през месец февруари. След това служебното правителство не можеше да предприеме такава процедура, защото не функционираше Парламент, който да избере бъдещия съдебен инспектор. Но нека да напомня, че изборите бяха проведени на 12 май. Ако Вие не знаете, от 12 май и момента на клетва на правителството и Парламента до този Парламент колко време има и колко време Вие управлявате заедно с патерици, партньори и всички останали, това са повече от 7 месеца. Да говорите, че отново ГЕРБ е виновен, че няма избор за главен съдебен инспектор, е не просто недопустимо, не просто некоректно, неморално, ами наистина прилича на раздвоение на личността. И защо се налага в тези мотиви, които са толкова странни по същество, да коментирате доклада на Европейската комисия? Този доклад беше факт миналата сряда на 22 януари сутринта. Той беше оповестен преди заседанието на Правната комисия, в което Вие защитавахте предложението относно процедурните правила за избор на главен съдебен инспектор. Мисля, че беше така. И ако Вие не помните, то се пазят стенограми от всички заседания на Правната комисия. Слава Богу, че поне на тях все още не сте наложили цензура. Трябва ли отново да влизаме в оправдателната роля като институция, защото някой от Брюксел ни е казал, че имаме проблем тук, в България, не само по отношение на тази процедура, но и по отношение на всички останали? Така както Брюксел ни каза и за едни договори за пиар например, да се наложи да се връщат едни средства. Когато ГЕРБ предлагаше и удължаването на срока, когато предлагаше промяна в процедурните правила, нямаше кой да ги чуе. Как така сега може би наистина преживяхте поредния катарзис, който дано да Ви донесе политическата воля, политическата отговорност и разумни, а не абсурдни аргументи за това,

Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо Атанасова, по отношение на домашното дали някой си знае домашното, дали преписва от опорните точки – ето Ви домашното, Проекта за решение. Какво пише в него? „Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията реши: прекратява процедурата за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.” Коя процедура, госпожо Атанасова? Кога е приета? От това Народно събрание ли? Публикувана ли е в „Държавен вестник” тази процедура, какво всъщност сега ще прекратяваме? Ето за такова домашно става въпрос. Аз, господин председателю, отправям реплика към госпожа Атанасова, но призовавам вносителите да вземат да си коригират проекта за това решение, не знам откъде са го преписали. Благодаря.

възможността под формата на реплика да добавя следния текст в Проекта за решение:

Приемете го за редакционно предложение. На госпожа Атанасова ¬– няма да продължавам с репликата, защото прекаленото персонализиране на дебата води до това той да прилича на една обикновена женска свада, при това от махленски тип, в която аз лично не желая да участвам.

Благодаря, господин председател. Стана ясно, че репликата на господин Лазаров предизвика редакция в Проекта на решение. Стана ясно и кой си е писал домашното, кой не си го е писал и кой се води само и единствено по опорните точки. Но когато става въпрос за правна материя

ако не желаете да бъдете цитирана в бъдещи изказвания, то в такъв случай следва да не полагате подпис под подобни абсурдни решения и проекти за решения. Това че Вие и господин Казак сте вносители, няма как да не е забелязано и аз като вносител на този Проект за решение, който между другото беше, както стана ясно на всички в залата, с много грешки, се обърнах към Вас,

Прекратявам дебатите по Проекта за решение. Уважаеми народни представители, моля заемете местата си в залата, предстои гласуване. Уважаеми колеги, най-напред ще гласуваме допълнението, което направи госпожа Манолова към Проекта за решение. Ще Ви го прочета: „Накрая на изречението да се добави: „Започнала с Решение на Народното събрание за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, прието на 19 декември 2013 г., обнародвано в „Държавен вестник”, бр. 111 от 2013 г.”

предложение. Гласували 153 народни представители: за 147, против 1, въздържали се 5. Предложението е прието. Ще гласуваме пълния текст на решението с направената корекция, която преди малко гласувахме. Чета пълния текст на решението:

започнала с Решение на Народното събрание за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет,

Комисията, която трябва да докладва този законопроект, е Комисията по труда и социалната политика. Господин Гьоков, заповядайте.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На основание чл. 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля да бъдат допуснати в залата Светлана Дянкова – заместник-министър на труда и социалната политика, и Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика. Направено е процедурно предложение за достъп в залата. Режим на гласуване.

Заповядайте, господин Гьоков, за доклад. № 302-01-52, внесен от Министерския съвет на 12 декември 2013 г. Законопроектът бе представен от господин Емил Мирославов, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерство Според вносителя целта на предложения законопроект е да се създаде законово основание в специалния Закон за здравословни и безопасни условия на труд за издаване на разрешение за извършване на специални и технологични (повтарящи се) взривни работи. Съгласно действащата практика подобни разрешения се издават от дирекциите „Инспекция по труда” на основание Правилник по безопасност на труда при взривни работи и в разрез с изискванията на чл. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Предлага се създаване на нови разпоредби в Закона за здравословни и безопасни условия на труд за уреждане на процедурата за издаване на разрешение от съответната дирекция „Инспекция по труда” за извършване на на специални и технологични (повтарящи се) взривни работи със съответните срокове, изисквани документи, права и задължения на длъжностните лица – заместник-председателя на комитета по условия на труд и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд. Разрешенията ще се издават еднократно за срока на извършване на взривните работи, а такива за технологични (повтарящи се) до края на съответната календарна година. Условията и редът за извършване на специални и технологични (повтарящи се) взривни работи ще се определят с правилник, който до 6 месеца от влизане в сила на закона следва да бъде внесен от министъра на труда и социалната политика за разглеждане в Министерския съвет. Предлага се прецизиране на текстовете, уреждащи статута на комитетите по условия на труд, които се учредяват в предприятия с 50 и повече работници и служители, както и на групите по условия на труд, учредявани в предприятия с 5 до 50 работници и служители и в отделните структурни звена на предприятие с голям числен състав, сложна структура и териториална разпокъсаност. С цел повишаване качеството на социалния диалог в предприятията и опазване здравето и осигуряване безопасността на работещите се разширява кръгът на правомощията на заместник-председателя на комитета по условия на труд и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд. Детайлно са разписани задълженията и отговорностите на длъжностните лица, както и процедурите за действие при констатиране на непосредствена опасност да здравето и живота на работещите, при невъзможност да се сведе до минимум риска при работа. Предлага се уреждане на безопасността и здравето при работа в предприятия с по-малко от 5 работещи чрез диалог между работодателя и работниците и служителите. Законопроектът прецизира в Допълнителните разпоредби на действащия закон определението на „представител на работещите по безопасност и здраве при работа и въвежда легални определения за „специални взривни работи” и „технологични (повтарящи се) взривни работи”. Със Заключителните разпоредби се прави допълнение в чл. 333, ал. 1 на Кодекса на труда, за да се гарантира специална закрила от уволнение на заместник-председателя на Комитета по условия на труд и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд за времето, докато имат такова качество. Според вносителя законопроектът няма да има пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. В последвалата дискусия бе изказана подкрепа за законопроекта, с чиито разпоредби се предвижда да се издигне ролята на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда”, да се облекчи бизнесът и да се насърчи диалогът между работодатели и работници и служители с цел запазване здравето на работещите. Народните представители от ПГ на ГЕРБ изразиха становище за разпростиране на защитата с предлаганото допълнение в Кодекса на труда за известен период и след изтичане на 4-годишния мандат на съответните длъжностни лица, както и за осигуряване в правилника, който ще бъде разработен от министъра на труда и социалната политика. Беше обсъдена и възможността за обучение на заместник-председателя на Комитета по условията на труд и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд по прилагане на нормативната уредба. След приключване на обсъждането и гласуване гласуване с резултати: „за” – 10 гласа, „въздържали се“ и „против” – няма, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона

ХРИСТО КАЛОЯНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, предвижданите промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд засягат основно два въпроса, те са: издаването на разрешение за извършване на специални и технологични повтарящи се взаимни работи и завишаването на правата и задълженията на заместник-председателя на Комитета по условията на труд. По първия въпрос една от целите на законопроекта е преодоляване на досегашната практика, която според вносителя Министерския съвет, противоречи на чл. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, съгласно която всички лицензионни и регистрационни режими за извършване на стопанска дейност, както и изискването за издаване на разрешение и удостоверение или за даване на уведомление за извършване на отделна сделка или действие, се установява със закон. По втория въпрос с текстовете в самия проект се предвиждат някои редакционни промени, касаещи структурирането, процедурата по избор, мандата и предсрочното му прекратяване на комитетите по условие на труд и групите по условие на труд.

по-точно права, се припокриват с досегашните, предвидени в ал. 2 на чл. 30. Тук искам да изкажа своето възражение относно текста на т. 4, тъй като при обсъждане на всеки вътрешен документ в областта на Закона за здравословни и безопасни условия на труд следва да се кани задължително заместник-председателят на Комитета по условия на труд при разработване на съответния документ, какъвто и да е той – за вътрешни документи става въпрос. Това би ограничило оперативната самостоятелност на всеки работодател при всяко изменение или допълнение на нови вътрешни правила и инструкции. Становището или мнението на заместник-председателя няма задължителен характер за работодателя. Той е длъжен да го покани за участие в обсъжданията и приемането на наредбите, но не е задължен да се съобрази с неговото мнение. Друга основна промяна в правомощията, която е засегната в § 6, е предвидена чрез нов чл. 30а в самия закон. Този текст дава твърде голямо правомощие на заместник-председателя на комитетите по условия на труд, особено когато става въпрос за специфични производствени дейности и лицето, което е избрано като представител на работещите, е непрофесионалист, непознаващ спецификата на производствената дейност. С този текст се създават предпоставки за неоснователни проверки от контролните органи, когато исканията на заместник-председателя на комитетите по условия на труд, не са удовлетворени. Колеги, тук става въпрос не за политика, а за истински професионализъм. Погледнете от гледна точка на професионализма, когато преценката на самия заместник-председател или на члена на комитета по условия на труд, представляващ работещите, нямат поглед върху тази специфична дейност или цикъл от това производство и не направят правилната преценка.

Не виждам желаещи. Моля народните представители да заемат местата си в залата, предстои гласуване. Прекратявам дебатите по обсъждания законопроект. Моля, режим на гласуване.

Уважаеми колеги, искам да Ви напомня, че ако втори път на два гласа виси кворумът, ще направя поименна проверка. Продължаваме нататък по седмичната програма на Народното събрание:

и госпожа Костадинка Пергелова – директор на дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи” в Министерството на труда и социалната политика. Благодаря, господин Гьоков. Има процедурно предложение за допускане в пленарната зала на представители на вносителите на законопроекта. Моля, режим на гласуване.

„ДОКЛАД по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 302-01-52, внесен от Министерския съвет на 12 декември 2013 г.

Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 23 януари 2014 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 302-01-55, внесен от Министерския съвет на 27 декември 2013 г. Предложеният законопроект е в изпълнение на икономическите и социални приоритети на правителството от Програма за управление, както и в съответствие с мерки от Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса. Законопроектът цели привеждане на нормативната уредба, свързана с регистрацията на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, а именно: редуцира се броят на изискваните документи за регистрация; изискване за проверка на документи, които могат да бъдат проверени по служебен път; намалява се срокът за регистрация по вписването в Агенцията за хората с увреждания; регламентират се основанията за отказ от регистрация; разписани са правила за спиране и прекратяване на дейността, както и за заличаване от регистрите. В същото време с оглед защита интересите на потребителите и фиска се въвеждат изисквания за описание на моделите на медицинските изделия и помощните средства, приспособления и съоръжения; съоръжения; списък на обектите, в които ще се осъществява дейността, списък на сервизните бази, в които ще се осъществява гаранционен и извънгаранционен сервиз. За лицата, които ще осъществяват дейност по предоставяне по предоставяне на слухови апарати, се изисква да предоставят списък на центровете по слухопротезиране, както и да декларират минимум двугодишен гаранционен срок на изделията. Законопроектът е приет на заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания на 3 октомври 2013 г. Законопроектът няма пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. В своите изказвания народните представители подкрепиха законопроекта. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 17 гласа и нула гласа „против” и „въздържали се”, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

Друга комисия не е предвидена по този законопроект. Откривам дебатите. Желаещи за изказвания? Заповядайте, госпожо Ангелова.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Днес на нашето внимание е обсъждането и гласуването на промени в Закона за интеграция на хората с увреждания. За нас е огромно разочарование и най-вече за разочарование на над 800 хиляди българи – хора с увреждания, в настоящия законопроект няма нищо ново и нищо повече като средства, социални услуги, облекчения за тази най-уязвима социална група. Законопроектът се свежда единствено до хармонизиране на съществуващото законодателство, свързано с регистрацията на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, и на лицата, осъществяващи дейност по предоставяне и ремонт на помощни средства и медицински изделия за хора с увреждания. И сега се водят съответни два регистъра в Агенцията за хора с увреждания, като условията и редът за вписването в тези два регистъра са регламентирани в Закона за интеграция на хората с увреждания и в няколко подзаконови нормативни актове – в наредба и в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. ни се предлага тези текстове да бъдат изведени на законово равнище. В мотивите към законопроекта е казано, че промените са във връзка с Решение 368 на Министерския съвет от 2013 г. за приемане на стабилизационни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и за демократизиране на управлението; както и във връзка с Решение 456 на Министерския съвет от 2013 г. за приемане на Програма „Държавност, развитие, справедливост. Икономически и социални приоритети на правителството”. Много гръмко звучи, но истината е съвсем друга. За каква справедливост, за какви социални приоритети става дума в този законопроект, като реално за хората с увреждания няма абсолютно нищо ново – нито като пари, нито като подкрепа, нито като социални услуги. Намаляват се единствено сроковете за регистрация при

Уважаеми дами и господа народни представители, тези промени касаят единствено намаляването на административната тежест за специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, както и на фирмите, които продължават да заливат цели населени места с инвалидни колички, с антидекубитални дюшеци, със слухови апарати и прочие. Вместо да се засили контролът от страна на Агенцията за хората с увреждания, от страна на Агенцията за социално подпомагане по отношение на на продължаващите злоупотреби с помощни средства и медицински изделия, които представляват сериозно перо всяка година в бюджета на Социалното министерство, на нас ни се предлагат козметични промени.

То е изключително постижение на хората с увреждания в битката за независим и достоен живот. тези промени в Закона за интеграция на хората с увреждания ще предприеме законодателни мерки във връзка с прилагане на стандартите от конвенцията, които се чакат от хората с увреждания. Явно обаче съдбата на тази многобройна и социално уязвима група не е в приоритета на правителството. Нещо повече – със замразяването на средствата за интеграционни добавки на хората с увреждания в Бюджет 2014, с намаляване броя на личните асистенти през тази година от Националната програма „Асистенти за хора с увреждания“ Вие, дами и господа управляващи, абдикирате от реалните проблеми и нужди на хората с увреждания. Когато говорим за промените в този важен закон

ще светне пламъчето на надеждата за повече щедрост и грижа от страна на държавата. Но уви, надеждата им бързо ще бъде попарена, след като разберат, че в тези промени, които днес ще гласувате,

госпожа Францова. Може би ще трябва с оглед на програмата да се дава списък на участниците по законопроектите и да се гласува в началото на заседанието, а не постоянно да гласуваме

На свое редовно заседание, проведено на 22 януари 2014 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства. На заседанието присъстваха Красин Димитров – заместник-министър на икономиката и енергетиката, Чавдар Георгиев – заместник-министър на околната среда и водите, Албена Михайлова – директор на дирекция „Правна” в Министерство на регионалното развитие, представители на Българската минно-геоложка камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, КНСБ и граждански организации. Със законопроекта, представен от заместник-министър Красин Димитров, се отстраняват направените от Генерална дирекция „Околна среда” при Европейската комисия бележки по транспонирането на Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии. Част от неточностите се дължат на неправилен превод на български език, друга – на субсидираното прилагане на общата уредба и трета част – на стесняването на приложното поле на определени разпоредби на директивата. От друга страна законопроектът създава правна рамка за повишаване ефективността на контрола по изпълнение на договора за търсене, проучване и добив на подземни богатства и за подобряване взаимодействието между отделните контролни органи. Заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев изрази принципната си подкрепа на законопроекта. Той обърна внимание на § 19 и 20, с които се отменя чл. 77, съответно се изменя чл. 48, като се обяви за запазване на досегашните текстове, които са по-прецизни от гледна точка на изисквания за опазване на околната среда. Принципната си подкрепа по законопроекта изразиха и Васил Тодоров от Българската търговско-промишлена палата, и Николай Ненков – вицепрезидент на КНСБ, които също отбелязаха, че в свои писмени становища са предоставили бележки по част от предложените изменения. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: 9 „за”, без „против” и 7 „въздържали се” народни представители. основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, № 302-01-51, внесен от Министерския съвет на 12 декември 2013 г.”

внесен от Министерския съвет на 12 декември 2013 г. На свое редовно заседание, проведено на 23 януари 2014 г., Комисията по околната среда и водите, под ръководството на господин Петър Курумбашев – председател на Комисията, разгледа на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, внесен от Министерския съвет на 12 декември 2013 г., с водеща комисия – Комисията по икономическата политика и туризъм. От Министерството на икономиката и енергетиката на заседанието присъстваха: господин Красин Димитров – заместник- министър, госпожа Светлана Францова – директор на дирекция „Природни ресурси и концесии”, госпожа Ивелина Михайлова – старши инспектор и господин Станислав Станков

Присъстваха и представители на неправителствени организации. От името на вносителя законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от заместник-министър Красин Димитров, който посочи, че с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства се отстраняват направените от Генерална дирекция „Околна среда” при Европейската комисия бележки и уточнения по транспонирането в националното законодателство на Директива на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО.

Предвижда се след приемането на законопроекта и влизането в сила на разпоредбите за пълно и точно транспониране на Директива 2006/21/ЕО, да се изготви и приеме от Министерския съвет и нова Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци.

като със специални правила е уредена процедура по информиране и участие на засегнатата общественост при издаване на разрешителни на оператори на съоръжения за минни отпадъци от категория „А”, както и в случаи на авария на съоръжение от категория „А”, включително когато негативните последици може да настъпят и на територията на друга държава – членка на Уреден е правният ред за изпълнение на задълженията за изготвяне на доклади до ЕК от страна на единния орган по управление на подземните богатства. Законопроектът създава и правна рамка за повишаване на ефективността на контрола по изпълнението на договори за търсене, проучване и добив на подземни богатства и за подобряване на взаимодействието между отделните контролни органи. По този законопроект отношение взеха: народният представител Ивелина Василева – относно наказателната процедура и неотразяване на експертни бележки, посочвайки, че няма да подкрепи законопроекта; народният представител

Двамата заместник-министри отговориха на направените забележки от народните представители госпожа Василева и господин Теохаров. Председателят на комисията отправи покана за други предложения, след което прекрати дискусията, и прикани народните представители да внесат да внесат своите предложения между двете четения на законопроекта. След проведените разисквания, Комисията по околната среда и водите със 7 гласа „за”, без „против” и 5 „въздържали се” подкрепи законопроекта и изрази следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона

че във Вашия доклад има едно становище, което не кореспондира със Закона за нормативните актове и Указа за неговото прилагане, тоест че след приемането на уредбата ще се готви подзаконовата уредба. Там изрично пише – обръщам внимание на представителите на изпълнителната власт, че подзаконовите актове се изготвят и и в момента на приемане на законопроекта, за да няма после период, в който законът не се прилага, докато се готвят подзаконовите актове. Това се отнася за всички – не само за Вас, но тук личи.

С настоящия законопроект се цели отразяване на направените от Генерална дирекция „Околна среда” на Европейската комисия бележки във връзка с транспонирането в българското законодателство на Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО. Следва да се има предвид, че срещу България вече е стартирана наказателна процедура поради неправилното транспониране на горепосочената директива. В тази връзка Европейската комисия настоява определени текстове в Закона за подземните богатства да се прецизират, за да се постигне пълно съответствие с Директива 2006/21/ЕО. В противен случай съществува рискът Европейската комисия да санкционира страната ни за нарушение на правото на Европейския съюз. С проекта на закон се унифицират легалните дефиниции на понятията, с които боравят Директива 2006/21/ЕО и Законът за подземните богатства.

2006/21/ЕО. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 8 гласа „за”

Уважаеми народни представители, бяха представени докладите на комисиите. Предлагам да направим почивка до 11,30 ч., когато ще продължим с този законопроект. Благодаря Ви.